Josip (HSS)** I sada prelazimo na 5. točku dnevnog reda. - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnoti o institucionalnom okviru inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za jugoistočnu Europu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 156 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnome postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, prema članku 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za unutrašnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća odbora primili smo na sjednici. Predstavnik predlagatelja ovdje je Ivica Buconjić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Izvolite, Ivica (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Štovane dame i gospodo saborski zastupnici pred vama je Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o institucionalnom okviru inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za jugoistočnu Europu. Smatramo da je ovaj prije svega memorandum koji se ovim zakonom treba potvrditi i postati dio unutarnjeg ustavnog pravnog poretka, vrlo važan za Republiku Hrvatsku zbog toga što ćemo njime dobiti jedan pravni okvir za bolju i učinkovitiju suradnju Republike Hrvatske sa zemljama u okruženju, zemljama susjedama u borbi protiv civilizacijskih i prirodnih nesreća i katastrofa. Osnovni cilj donošenja ovog zakona je da se na prikladan način urede pitanja suradnje i uzajamnog pružanja pomoći na katastrofama, uvjeti suradnje u prevenciji katastrofa te ostali oblici suradnje u tom području. Memorandum o suglasnosti o institucionalnom okviru inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za jugoistočnu Europu uređena su pitanja pružanja uzajamne pomoći u katastrofama za državnom područje jedne od ugovornih stranaka, uvjeti suradnje na prevenciji katastrofa te suradnje u područjima uzajamnog obavještavanja o prijetećim katastrofama, nastalim katastrofama i njihovim posljedicama. Dakle dao bi se jedan dobar pravni okvir za bilateralnu i multilateralnu suradnju država potpisnica ovoga memoranduma u slučaju potrebe pružanja uzajamne pomoći. Sredstva potrebna za plaćanje članarine za sudjelovanje u institucionalnom okviru su osigurana u proračunu, postoji interes Republike Hrvatske da se ovaj postupak potvrde memoranduma što prije okonča kako bi u slučaju potrebe postojao adekvatan pravni osnov da zemlje potpisnice mogu međusobno surađivati u pružanju predlagatelja. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Zakonodavstvo? Zaštita okoliša? Unutarnja politika? Nema želje i potrebe. Prelazimo na obraćanje ispred klubova. U ime kluba SDP-a, uvaženi zastupnik Dino Kozlevac. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Evo ga u ove kasne sate, jedna tema i jedna točka dnevnog reda koja je bitna, bitna u cjelokupnom sustavu kako funkcioniranja države tako ja bih rekao i bez i malo što bi rekli predrasude i u ljudskoj djelatnosti, a to je upravo zaštita i prevencija, odnosno zaštita i prevencija od ugroza koje prijete velikim nesrećama i katastrofama. Zakon koji je danas pred nama to je o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti i institucionalnom okviru inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za jugoistočnu Europu, a potrebno je reći kojega sačinjavaju Albanija, Bugarska, Makedonija, Moldova, Crna Gora, Rumunjska, Slovenija i Republika Hrvatska je jedan dobar zakon, odnosno rješenje koje će doprinijeti na tim prostorima još kvalitetnijem obavljanju upravo tih preventivnih, kako preventivnih djelatnosti, tako i onih represivnih koje se odnose na sve ugroze koje prijete velikim nesrećama i katastrofama. Radi se o zemljama iz najbližeg okruženja i radi se o jednom zakonu koji se radi temeljem deklaracije o partnerstvu iz Bukurešta 2002. godine gdje su usačinjene, odnosno u tom zakonu i memorandumu Republika Hrvatska preuzima značajne obveze u djelovanju, pružanju, potpori, pomoći, spremnosti i uzima obaveze jačanje svoje spremnosti u prevenciji. ovim memorandumom, odnosno uređuju se mehanizmi u području zaštite i spašavanja i možemo reći slobodno da predstavlja jedan od bitnih koraka i u integraciji Republike Hrvatske u sustav Europske unije, u sustav zaštite i spašavanja. Potrebno je reći da opasnosti od velikih nesreća i katastrofa ne poznaju administrativne granice, one ne poznaju nikakve prepreke u tom dijelu koje možemo mi odrediti, nego one djeluju po zakonima, bitno drugačijim zakonima i prema tome svaka organizacija ne može se temeljiti isključivo u administrativnim granicama, zatvorenim krugovima, nego evo ga i na temelju konvencije, odnosno načela koje je donijela međunarodna organizacija pri Ujedinjenim narodima, na temelju kojega se i ovaj memorandum i cijela organizacija koja se organizira u tom sustavu, a ta načela koje je međunarodna organizacija donijela još '76. godine temelji se na tome da se svaki problem rješava od najniže razine, znači od najmanje razine, do najviše razine. To da prenesemo u današnji sustav organizacije od razine općine, grada, županije, države i s ovim memorandumom i s ovakvim rješenjima i na međudržavnim razinama. Isto tako uspostavljena je linija supsidijarnosti. To znači razina odgovornosti. Svaka ova razina u takvom sustavu od općine, grada, županije, države ima svoju razinu odgovornosti i svaka razina odgovornosti je je odgovorna za provođenje svih onih mjera i aktivnosti koje se odnose na tu razinu. Samim time te razine govore da su i razine mogućnosti nesreće počinju od male razine do velike katastrofe, osim izuzetnih kao što su prirodne pojave, evo ga primjer potres, koji je jedan događaj koji u startu da tako kažem je katastrofa ne samo državne, nego i međudržavne razine. To načelo koje je donijela međunarodna organizacija obavezuju nas i sve direktive i svi propisi koje donosi Europska unija, odnosno NATO. Oni se isto tako temelje na tim načelima i ta načela su osnova za organiziranje toga sustava. Republika Hrvatska normalno je sastavni dio tog sustava i u tom okruženju u kojem jesmo i memorandum govori utoliko da ćemo mi svoje sposobnosti i svoje kapacitete isto tako pružiti u eventualnu pomoć i ispomoć na drugim drugim državama, odnosno da očekujemo od drugih država u skladu sa svojim sposobnostima da one pruže svoje kapacitete i mogućnosti prema nama. Možemo slobodno reći da Republika Hrvatska od ovih svih nabrojenih država ima najrazvijeniji sustav u tom pogledu, međutim sustav ne kao takav nego taj sustav u zaštiti i spašavanju je potrebno reći da je to jedan sustav koji se temelji na bezbroj organizacija, pravnih osoba, od udruga, tijela do državnih institucija. Da tu možemo nabrojiti na desetke, na desetke organizacija koje su uključene, da možemo slobodno reći da u datom trenutku, da li direktno, da li indirektno, da li se neka organizacija bavi primarno djelatnošću zaštite i spašavanja i kao osnovnom djelatnošću ili joj je to sekundarna, ili će samo u datom trenutku pružiti odgovarajuće tehničke ili kadrovske resurse na ispomoć da se u taj sustav uključuje nekoliko stotina tisuća ljudi. Da je to tako, samo da spominjem da su organizirano od vatrogastva, hitne medicinske pomoći, zdravstva, gorske službe, speloloških udruga, svih ovih drugih udruga, komunalnih poduzeća koje se uključuje od HEP-a, vodoprivrede do policije i vojske. Prema tome, evo ga tu su te brojke o kojima govorim. Sve te institucije koje sam nabrojio, a vjerojatno sam i ispustio neke, stvaraju taj sustav. Da bi sustav bio spreman i osposobljen, da može u takvim reakcijama reagirati, onda je bitno da sve ove organizacije, neovisno o razini organiziranosti i u statusu organiziranosti razvijaju se u svojoj djelatnosti kvalitetno, što kvalitetnije, a to da se razvijaju kvalitetno u pravilu imaju svoje posebne propise temeljem kojih se razvijaju isto tako je potrebno da imaju što kvalitetnije i kadrovske resurse, odnosno materijalno-tehničke resurse koji se u pravilu ostvaruju kvalitetnim financiranjem. Cijeli sustav je vrlo kompliciran, zato šta ima niz razina i organiziranosti i financiranja, i umreživanja u taj sustav, pogotovo organizacije koje se u osnovnoj djelatnosti bave sustavom zaštite i spašavanja. Međutim, u datom trenutku sve te organizacije se pretvaraju, mogu se pretvoriti u državni sustav i onda su to sve kapaciteti jedne države koji mogu funkcionirati. Da bi sve to funkcioniralo normalno država mora imati svoje mehanizme da to uredi, država ima Ministarstvo unutarnjih poslova koje je resorno tijelo u toj oblasti, i isto tako ima državnu upravu za zaštitu i spašavanje koja je upravna organizacija, odnosno tijelo koje bi trebalo direktno baviti se sa stimulacijom unapređivanja kompletnoga sustava sa koordinacijom i upravljanjem da pojednostavim kod velikih nesreća i katastrofa. Cijeli sustav je razvijen na u Republici Hrvatskoj od 2004. godine donošenjem Zakona o zaštiti i spašavanju i izmjene koje su donešene, i možemo slobodno reći da je zakon u osnovi dobar. Zakon je doveo do decentralizacije u sustavu zaštite i spašavanja, odnosno postavio ga je upravo na onim osnovima i načelima o kojima govori međunarodna organizacija civilne zaštite, a to je načelo da se svaki problem rješava od najnižeg prema većem. Prema tome, općine, gradovi, županije su dobili da kažem tako niz obaveza koje proizlaze iz takvog uređenja, a to su obaveze koje se odnose kako na planiranje sustava, kako na organizaciju sustava i operativnu organizaciju sustava, i financiranje sustava. Prema tome, gradovi i općine su, pogotovo zadnjim izmjenama zakona dobile obaveze. Moram reći da nisu dobile financijska sredstva za to, a to predstavlja sada jedan problem o kojem ću reći nakon toga, takav sustav koji je uspostavljen mora biti otvoren i fleksibilan. Takav sustav ne može se graditi krut, ne može se ga stavljati da tako kažem u čvrste organizacijske okvire, nego takav sustav je fleksibilan, pogotovo zato što u takvom sustavu postoje tijela, organizacije, udruge, jedan veći dio koji se bavi i na volonterskoj, odnosno na dobrovoljnoj osnovi uključen u taj sustav. Prema tome, sustav mora biti fleksibilan, otvoren, ali tako postavljen da u datom trenutku može odgovoriti na potrebe Republike Hrvatske i u ovakvim prilikama na temelju ovog memoranduma, pogotovo sa onim resursima koji ima profesionalne, odnosno sa ljudima koji se u osnovi bave sa tom djelatnošću. Organiziranjem državne uprave i načinom prošlo je 5 godina, smatramo da je prošlo 5 godina i da se moglo još i više učiniti na organizaciji u implementaciji toga sustava. Moramo konstatirati da postoji određeni problemi u organiziranju sustava i ja ću sada reći nekoliko tih problema o kojima bih htio reći. Evo konkretno vezano za obaveze jedinica lokalne samouprave i organiziranje nastanak državne uprave. Državna uprava je nastala kao tijelo koje u u sebe integriralo djelatnike, odnosno poslove ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane, znači to u većem dijelu i ti poslovi su danas poslovi u državnoj upravi i državna uprava je organizirana kao državno upravno tijelo sa više stotina zaposlenih. Ja neću upotrijebiti točnu brojku, ali nisam siguran 700, 800 ljudi radi danas u državnoj upravi. Državna uprava je formirana sa 21 područnim uredom i Gradom Zagrebom, a istovremeno pogotovo zadnjim izmjenama i dopunama gradovi, općine, gradovi, županije su dobili gotovo sve poslove na lokalnoj razini do toga da organiziraju sustav na način da organiziraju postrojbe civilne zaštite financiraju itd. Općine i gradovi su se našli županije pred problemom. Tko će obavljati te stručne poslove? I danas su gradovi i općine počeli iznalaziti rješenja počevši od Istre, Primorsko-goranske županije, Splitsko-dalmatinske županije, Osijeka, Zagreba i niz gradova gdje iznalaze ljude angažiraju ljude, stručnjake da bi obavljali te poslove i uz to angažiraju i pravne osobe da obavljaju određene stručne poslove. To iziskuje izdvajanje financijskih sredstava. Istovremeno imamo 21 područni ured, detaširan znači iz državne uprave za zaštitu i spašavanje. Smatramo da bi te područne urede trebalo pretvoriti u službe tijela županija ili gradova i da ti svi ljudi koji su danas u tim područnim uredima budu upravo u tim jedinicama lokalne regionalne samouprave i da obavljaju te poslove, a za razinu države i sve ono što sve država mora imati u ispunjavanju svojih obaveza dovoljno bi bilo imati regionalne državne centre koji bi prvenstveno vršili kontrolu, znači kontrolu nadzore dali se provode sve mjere zaštite i spašavanje koje sve te pravne osobe moraju provoditi, znači kontrolirali to i u datom trenutku kada je problem razine države mogle operativno funkcionirati i uključivati. sustavu u operativnom sustavu, bilo je pokušaja stvaranja velikog broja postrojbi koje su upravo evo i ovo imale jedan od razloga naše potrebe i spremnosti da sudjelujemo sa ostalim državama kada događaji zahtijevaju, odnosno da budemo uključeni u ostale aktivnosti, pa javljala se potreba da se ustroje nove postrojbe nakon svega ovoga što sam prije nabrojio što u Republici Hrvatskoj postoji. nema nikakve potrebe da se to napravi, treba samo koristiti iskustva koja imaju zemlje u okruženu oko nas. Oni su od postojećih postrojbi kapaciteta koje imaju u svim tim službama, država samo svoj interes koji se sa razine države brine da od tih postojećih kapaciteta bude jedan dio izdvojen, praćen, financiran i stvoreni uvjeti da u datom trenutku budu državi da tako kažem pod navodnicima, odnosno svima nama na dispoziciji za sve te poslove koje treba obavljati. Isto tako bi rekao još jednu stvar vezano za jedno ja moram reći tu premijerovo obećanje koje su ljudi u službama pogotovo prihvatili, jedno obećanje koje je bilo rečeno da će se u Divuljama ustrojiti jedan regionalni centar, a evo ga i ovaj memorandum govori o tim državama, regionalni centar kako ćemo ga nazvati. Imamo već danas regionalni centar za katastrofe u Divuljama gdje će se upravo, a prvenstveno za požare otvorenog prostora stvoriti obučni centar, odnosno jedan jaki centar koji će biti na dispoziciji i na prijedlozima, odnosno na dispoziciji i potrebama kako Republike Hrvatske i tako zemlja u okruženju. Zemlje u okuženju koliko znamo su zainteresirane prema tome očekujemo da taj dio oko tog centra što prije krenu aktivnosti, da se taj centar ustroji, jer ćemo prvenstveno mi imati koristi. I na kraju završavam, Republika Hrvatska ima dovoljno iskustva, desetljeća i u starom sustavu. Postoje iskustva i iz Domovinskog rata koja su dragocjena iskustva, prema tome Republika Hrvatska ima u razvijanju sustava. Međutim, mi moramo isto tako pogledati kako su sustavi oko nas

gledali kakva rješenja postoje bez da ikoga uvrijedim s ove govornice, kako je organizirano u Bugarskoj, u Rumunjskoj, u Mađarskoj i u Albaniji. U tim zemljama ti sustavi su razvijani pod povijesnim razlozima, 'ajmo reći vrlo centralizirano, rekao bih na jedan militaristički način i oni se danas susreću sa problemima koja Hrvatska već u ovom momentu nema, a to je volontorijat uključivanje što šireg broja ljudi upravo u te sustave za zaštitu i spašavanje. Prema tome, mislim da taj sustav koji danas postoji treba reorganizirati, pogotovo vezano za Zakon o zaštiti spašavanja, odnosno funkcioniranju državne uprave, upravo da bi omogućili i dobili jedan veći zamah da mogu se sve ove službe i dalje razvijati. Klub SDP-a će ovaj Zakon o memorandumu podržati. Evo zahvaljujem se. Hvala lijepo. U ime ispred kluba HDZ-a uvaženi zastupnik kolega Krešimir Ćosić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Ovaj prijedlog zakona jedan je u niz zakona koje smo raspravljali proteklih mjeseci, bilateralnim, multilateralnih svi oni imaju jedan zajednički cilj koji se odnosi na jačanje sposobnosti glede pružanja pomoći u uvjetima različitih katastrofa, bez obzira dali se radi o prirodnim katastrofama ili tehničkim, tehnološkim katastrofama, jačanje sposobnosti, organizacijski jačanje ljudskih sposobnosti, materijalnih, tehničkih, financijskih i svakojakih drugih važna je ja bih rekao prevažna zadaća da u slučaju takvih katastrofalnih incidenata u što je moguće većoj mjeri smanje se gubici kako ljudskih života tako materijalne opreme Iz tog razloga sve ove inicijative, svi ovi zakoni kako na bilateralnoj razini, tako i na razini više stranih ugovora imaju svoj značaj, imaju svoju humanitarnu i svaku drugu dimenziju. Ovaj prijedlog zakona na neki način ima za cilj isto tako i institucionalno utvrditi inicijativu za spremnost i prevenciju u katastrofama za Jugoistočnu Europu koji je to najbolji i kako taj institucionalni okvir definirati, kako ga organizacijski postaviti, upravljački, financijski i tako dalje dijelovi su ovog zakona koji detaljnije reguliraju sva važna pitanja. Ovaj prijedlog zakona isto tako rezultat je političke želje za daljnje promicanje, produbljivanje regionalne suradnje na području prevencije pružanja pomoći u katastrofama. Memorandum o suglasnosti u institucionalnom okviru, inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za jugoistočnu Europu sastavljen je u Zagrebu dana 24. rujna 2007. godine. Izvorne potpisnice navedenog memoranduma bile su: Republika Albanija, Republika Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Moldova, Crna Gora, Rumunjska, Slovenija i to pokazuje opseg i važnost tog zakona koji ima itekako važan regionalni karakter. Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa ovom inicijativom uređena su pitanja pružanja uzajamne pomoći na državnom području svake od ugovorenih stranaka, uvjeti suradnje u prevenciji te suradnje u područjima uzajamnog obavještavanja u prijetećim katastrofama, nastalim katastrofama, njihovim posljedicama ali isto tako područja suradnje vežu se i proširuju se na obrazovanje, obuku, trening i sve ono što određuje sposobnosti objedinjenih ili združenih snaga koje interveniraju u slučaju takvih incidenata. Ono što se često ističe u sličnim dokumentima odnosi se i na razmjenu znanstvenih i tehničkih informacija kao i definiranje zajedničkih projekata te te unapređenje odgovarajuće materijalne opreme kao i tehnologije koja se može koristiti u ovakvim intervencijama. U svakom slučaju zakon i prijedlog zakona i okvir koji je postavljen dovoljno je širom tako da pruža značajne mogućnosti kako bi se sposobnosti svih onih koji sudjeluju u sprečavanju katastrofa i pružanju pomoći učinili što je moguće učinkovitijim. Glavni ciljevi ove inicijative kao što i stoji u članku 1. odnose se na izgradnju institucionalnih kapaciteta, organizacije za upravljanje ali isto tako i stvaranje regionalne mreže kao i svih drugih pretpostavki za učinkovito djelovanje u slučaju prirodnih ili tehnoloških katastrofa. Razvijanje i stvaranje najboljih mogućih načina upravljanja dio je organizacijske strukture kojoj je u okviru ovog prijedloga zakona posvećena odgovarajuća pažnja. Definirano je jasno zakonodavni okvir, regulativa, kodeksi, standardne operativne procedure i sve ono što je važno kako bi zajednički rad ljudi, postrojbi, svih onih koji se vjerojatno prvi puta susreću u takvim otežanim uvjetima djelovanja stresa, katastrofe i svega ostaloga bili što je moguće skladniji i učinkovitiji i korisniji. Onoj što je također člancima ovog prijedloga zakona jasno definirano i važno je istaknuti odnosi se na odgovarajuću upravljačku strukturu koja treba ovoj inicijativi, ovom prijedlogu zakona dati onaj pravi učinkoviti, organizacijski oblik s obzirom da se radi o višestranom sporazumu. Prvo što je najvažnije reći je sljedeće da je najvažnije upravljačko političko tijelo ustvari institucija koja se naziva regionalni sastanak koje, tijelo koje predstavlja i donosi odluke koje se sastoje od čelnika, direktora, ravnatelja nadležnih tijela za upravljanje u katastrofama pojedinih država i ono je tijelo koje definira godišnje programe rada, sastaje se svake godine, definira godišnji radni program, proračun te odobrava specifične projekte a može osnivati i odgovarajuće radne skupine. Regionalni sastanak kaže institucije za sprečavanje katastrofa daje politički okvir za inicijativu te služi kao podloga za interne konzultacije i preporuke koje se prosljeđuju odgovarajućim nacionalnim tijelima glede donošenja odluka u nacionalnim vladama. Ono potiče umrežavanje i suradnju s međunarodnim partnerima i čimbenicima, osigurava razmjenu informacija i iskustava, osigurava širenje stečenih znanja i najboljih primjera iz prakse na području spremnosti, prevencije i reagiranja na katastrofe. To upravljačko političko tijelo se ojačava odgovarajućim savjetodavnim stručnim tijelom kako bi se toj političkoj razini dala odgovarajuća stručna ekspertiza koja se sastoji od savjetodavnog odbora koji je uključio stručnjake koji posjeduju praktična znanja te predstavljaju međunarodne partnere i eksperte koje se poziva u određenim situacijama. Regionalni sastanak može osnovati i odgovarajuće radne skupine kao tehnička tijela kako bi se razvijala i davala podrška specifičnim projektima. Administrativna potpora ove inicijative osigurava se kroz odgovarajuće tajništvo a potrebna proračunska sredstva i financiranje rada ove institucije osiguravaju se kroz osiguravajuće administrativne troškove koji se definiraju na iznos od 25 tisuća EUR-a i koji se uplaćuju do kraja mjeseca travnja svake godine. Prema tome ovim prijedlogom zakona stvorena je odgovarajuća zakonodavna i organizacijska pretpostavka kako bi ova institucija mogla na vrijeme kvalitetno i učinkovito djelovati na prostoru ovih država u slučaju mogućih prirodnih katastrofa, požara, potresa, poplava i tako dalje ili različitih tehničkih, tehnoloških incidenata koji nisu neuobičajeni: termoelektrane, nuklearne elektrane, razni kemijski procesi i postrojenja i tako dalje. Prema tome očito je da se sve preventivne mjere u organizacijskom, zakonodavnom i financijskom smislu uspostavljaju kroz ovakav organizacijski oblik i iz svega toga Klub HDZ-a dat će potporu potvrđivanju ovog memoranduma. Hvala lijepa. Hvala lijepo. I u ime Kluba HSS-a kolega zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjeni državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Bez obzira što se radi o po meni vrlo važnoj temi nastojat ću skratiti ovu raspravu, jer kolege ispred mene su stvarno detaljno i opsežno ukazali ukazali na važne detalje ovog memoranduma. No, dozvolite mi evo da kažem nekoliko rečenica i u ime kluba HSS-a. Hrvatska seljačka stranka je analizirala predložena rješenja u sadržaj ovog memoranduma i smatra da su ponuđena rješenja dobra i da mogu u velikoj mjeri ostvariti zadani cilj, cilj koji ukazuje na spremnost za prevenciju katastrofama i daje doprinos izgradnji institucionalnih kapaciteta za upravljanje u katastrofama u zemljama regije. Sigurni smo da ovim jačanjem i unapređenjem dvostrane i mnogostrane suradnje pospješivanjem sporazuma između zemalja i razmjeni informacija na prevenciji i reagiranju na katastrofe na svim razinama nadležnih tijela za upravljanje katastrofama na području jugoistočne Europe, a koja su u skladu sa nacionalnim propisima u vezi razmjene informacija postižemo jedan od glavnih ciljeva. Osim ovog podupiremo i druge zadaće koje se odnose na pružanje potpore zemljama u regiji kako bi ostvarile najbolje moguće sustave za upravljanjem u katastrofama i povezale zakonodavnu regulativu, izradile programe spremnosti za slučaj katastrofa kojima bi se unaprijedila nastojanja, integriranja u buduće projekte kao jedan od važnih ciljeva je razmjena stečenog znanja i provjere pripremljenosti za upravljanje katastrofama stečene iz prakse. S obzirom da podupiremo stavove Vlade Republike Hrvatske na ostvarivanju sigurnosno-zaštitne suradnje i kooperacije sa susjednim državama, odnosno državama u regiji mišljenja smo da se ovim zakonom želi jasno ukazati na odlučnost države u unapređenju ukupnih područja sigurnosti sa susjedima, odnosno državama u bližem okružju. Tekst sporazuma pisan je s naglaskom na humanitarnu sigurnost i suradnju i bez obzira ne ne nameće ničije interese da tako kažem i volje bilo koje od država potpisnica. Smatramo ga dobrim, formalno-pravnim okvirom za suradnju između država u jugoistočnoj Europi temeljem kojeg će se i razvijati i prihvaćati konkretni planovi i programi operativne suradnje, usklađivati interesi i druga djelovanja. Iz teksta memoranduma vidimo da neke države iz regije do sada nisu prepoznale interese o ovoj inicijativi o ovoj inicijativi kao što je Grčka, Srbija, Kosovo. Vjerujemo da će uskoro taj interes i one prepoznati kao i zemlje potpisnice ovog memoranduma. No, željeli bi dobiti i odgovor na pitanje koja je trenutno pozicija Republike Hrvatske na ovom području u kontekstu odredbi memoranduma i da li se u bližoj budućnosti očekuje uključivanje zainteresiranih zemalja o ovoj inicijativi, te kakve su šanse da se dobije podrška specifičnim projektima kao što je najava vezana za ideju vatrogasnog regionalnog središta za jugoistočno Europu kao što smo čuli već iz ranije rasprave. Radi se o centru u Divuljama koja se pojavila nakon kornatske tragedije. Realizacijom tih ideja Republika Hrvatska bi mogla postati predvodnica vatrogastva u regiji za što postoje realne pretpostavke kao i mogućnosti. Nadamo se također da će benefiti Republike Hrvatske biti veći od 25000 eura koliki je godišnji financijski doprinos svake od stranaka. Vjerujemo da će nadležna tijela prepoznati svoj interes i dati doprinos u cilju unapređenja učinkovitosti u prevenciji od katastrofa. podržava sve mjere i postupke koje se, koje doprinose zaštiti i spašavanju građana i materijalnih dobara, te sukladno tome podržavamo i ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. Hvala uvaženom zastupniku. Imamo sada prijavu za pojedinačnu raspravu. Uvaženi kolega Dino Kozlevac. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Nastojat ću biti što kratak, jer vidim da je vrijeme odmaklo i da više-manje već bi svi pomalo otišli. Međutim, dozvolite mi da još kažem nekoliko stvari. U Hrvatskoj se rabi termin zaštita i spašavanje od 2004. godine, ali u okruženju oko nas u Europi i u ovom okruženju se rabi termin civilna zaštita. Prema tome, civilna zaštita je okolo u Europi oko nas u pravilu ono što mi podrazumijevamo pod zaštita i spašavanja. To govorim zašto? Zato što dolazi više puta do problema u komunikaciji i razumijevanju kada netko izvana govori o civilnoj zaštiti onda mi percipiramo civilnu zaštitu kao što je kod nas od 2004. godine, a civilna zaštita je jedna od struktura sustava. Zašto o tome govorim? Zato što je civilna zaštita jedna od struktura sustava koje i temeljem ovog memoranduma mora biti osposobljen da bi mogao funkcionirati, odnosno da bude u datom trenutku i upotrijebljen na temelju onih zadaća i ciljeva koji su zadani u memorandumu, a to je ispomoć na prevenciji u regiji. Civilna zaštita kod nas, Zakon o civilnoj zaštiti još nije donesen. On je već trebao biti donesen nekoliko godina, međutim još uvijek ga nema. Civilna zaštita koja je struktura kao što su to vatrogasci, policija, kao što su bilo koja Crveni križ itd. postoji i Civilna zaštita. Ona mora biti ustrojena i potrebno je jedno zakonsko rješenje jer je došlo do promjena. Civilna zaštita više pogotovo okruženje oko nas ne poznaje kao vojnu obvezu. vojni rok i vojna obveza kao takva je ukinuta i civilna zaštita zapadne zemlje Europe su našle razna rješenja. I Talijani su to proveli kroz volontarijat i stimuliranje kroz volontarijat angažiranje ljudi svojom voljom u postrojbe civilne zaštite. Austrijanci, Nijemci su iskoristili postojeće resurse u svojim državama, a to su u njihovim državama strukture civilne zaštite koje su dodali postojećim strukturama vatrogastva. U Republici Hrvatskoj postoji 1800 dobrovoljnih vatrogasnih društava koje djeluje u svim općinama i gradovima, gotovo u svim općinama i gradovima. To su volontarijati na dobrovoljnoj osnovi i onda su u zapadnim zemljama spominjem Austriju, Njemačku kao primjer rekli da će stimulirati te sustave i da će oni vršiti funkciju civilne zaštite. To znači da će im dodati još odgovarajuće uvjete da bi upravo mogli zadovoljiti i biti uključeni u taj sustav da da zadovolje ono što je potrebno, a potrebno je i ljudi i resursa u datom trenutku kada postoji nesreća. Prema tome, pozivam isto tako da se taj posao što prije napravi, a upravo to je jedan od zadataka državne uprave da predloži. I slijedeću stvar što bih htio reći da je zadatak države i struktura i Državne uprave za zaštitu i spašavanje upravo da omogući i da se stvore okviri, da se omogući stvaranje okvira postojećim organizacijama za djelotvorno funkcioniranje pogotovo koje su hajmo reći nosioci toga sustava, nosioci sustava zaštite i spašavanja. Jedan od nosioca, biti nosioca sustava je i vatrogastvo, Vatrogastvo u Republici Hrvatskoj koje ima tisuća operativnih vatrogasaca u dobrovoljnom vatrogastvu, koje ima 2750 profesionalnih vatrogasaca što u javnim postrojbama, što u gospodarstvu koje objedinjava preko 120 tisuća članova dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su puno širi pojam od operativnih vatrogasaca ima određene organizacijske probleme. U operativnom smislu dostignuta je razina, što smo svjedoci evo ga i ove ljetne požarne sezone i proteklih požarnih sezona da je dostignuta razina djelovanja i da se može odgovoriti na one ugroze koje predstavljaju, pogotovo u ljetnim mjesecima na otvorenom prostoru. Međutim, vatrogastvo ima jedan problem što je organizacijski smješteno u državnu upravu za zaštitu i spašavanje. Upravo je početkom godine po nalogu premijera po nalogu premijera ministar unutarnjih poslova organizirao jedan zajednički sastanak sa rukovodećom strukturom vatrogastva na kojoj sam, evo i osobno bio prisutan i državni tajnik je bio prisutan i jedinstveni zaključak svih struktura vatrogastva, a kad govorim struktura, znači mislim na Hrvatsku vatrogasnu zajednicu, Udrugu profesionalnih vatrogasaca, odnosno Većinski sindikat vatrogasaca i profesionalnih vatrogasaca u gospodarstvu, složili su se da vatrogastvo mora imati u organizacijskom pogledu jedno tijelo na razini države. To je bio jedinstveni zaključak i po zadatku sa tog sastanka je bio, sačinjen je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o vatrogastvu. Izmjene i dopune Zakona o vatrogastvu su u proceduri. One su znači došle u Vladinu proceduru, prema tome i po izjavama dužnosnika i potpredsjednici ja moram reći, potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske Đurđe Adlešič koja je isto tako javno izjavila na televiziji da svaki prijedlog koji će doći usuglašen od strane vatrogasaca ne može ne biti razmatran i u pravilu neprihvaćen. Prema tome, ja apeliram pošto sada smo 22. danas 10. Vladu i premijera i resorno ministarstvo da poduzmu ono što treba napraviti što prije jer su dva problema. Jedan problem je da organizacijski kako je to definirano kroz državnu upravu ne funkcionira. Drugi problem se odnosi na financije, prema tome svi su razgovori obavljeni i ja molim da se što prije u ove dane donesu te odluke da bi se upravo kad se radi proračun sad za sljedeću godinu to moglo biti ugrađeno i da se ide na izmjene i dopune Zakona o vatrogastvu, da se poboljša model i da vatrogastvo dobije još veći zamah jer je ono jedan od nosioca sustava zaštite i spašavanja i upravo po obavezama iz ovog memoranduma upravo su vatrogasne postrojbe i strukture u pravilu te koje su angažirane za velikom nizu i velikoj lepezi zadaća koje proizlaze kako u ispomoći drugim državama, tako i onim potrebama koje imamo mi. Evo, zahvaljujem s time na kraju. Malo sam zloupotrijebio u ime vatrogasaca, ali morao sam jasno, javno artikulirati upravo taj zahtjev usuglašen u svim strukturama neovisno o političkim opredjeljenjima i tako dalje, to je prijedlog vatrogasaca supotpisan od svih i on je dat i ja molim Vladu i premijera, odnosno sve i resorno ministarstvo da razmotre taj prijedlog i da donesu odgovarajuće odluke. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Drugih prijava pojedinačnih nema. Jeste vi kolega Dino se prijavili kao završna riječ u ime Kluba zastupnika SDP-a, pa vam ja ponovno dajem riječ. Evo, ja ću odustati, neću više. Odustajem. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala vam lijepo. Ovime smo iscrpili sve prijave za raspravu. Zaključujem raspravu. Državni tajnik mislim da je također iskoristio svoje pravo neučešća u završnoj riječi. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti. zaključili 5. točku. 6. točka je Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera, sutra u pola deset. Hvala lijepo.